je sasvim dobro za raspravu, pa idemo dalje s točkom 4. a ona glasi: - Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Prijedlog akata primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pravosuđe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća sa sjednica svih ovih odbora nabrojenih primili ste na klupe. Predstavnici predlagatelja misle da ne treba uvodno obrazlagati.

sa suradnicima. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 37. sjednici odbora održanoj 4. veljače 2010. raspravio je Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. siječnja 2010. godine. Odbor je na temelju svoje nadležnosti iz članka 76.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Tijekom rasprave odbor je podržao Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Izraženo je zadovoljstvo poboljšanjem odredbi o davanju koncesija za obnavljanje javne zdravstvene službe čime je izbjegnuta mogućnost da koncent istovremeno bude i davatelj koncesije i osnivač zdravstvene ustanove. Rok za prenošenje Ugovora o radu zdravstvenih radnika u timu zakupca jedinice zakupa doma zdravlja na dom zdravlja kao poslodavca u slučaju da zakupac ne nastavi obavljati djelatnost na osnovi koncesije produžen je s jedne na dvije godine što članovi odbora drže opravdanim. Naime, iako je obavljanje primarne zdravstvene djelatnosti na osnovi koncesije svakako kvalitetan pomak u poboljšanju organizacije i pružanja primarne zdravstvene zaštite postupci za dobivanje koncesije su tek započeli i postojeći rok od jedne godine svakako je prekratak. Posljedica je to činjenice da su tijekom 2009. godine provedeni izbori za članove općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te da je zbog postupka konstituiranja novih predstavničkih tijela jedinica područne i regionalne samouprave došlo do kašnjenja u postupku davanja koncesija. Treba očekivati, upozoreno je u raspravi, da će se određeni broj timova primarne zdravstvene zaštite uslijed uslijed nemogućnosti ispunjavanja obveza po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, manjku pacijenata te nemogućnosti nastavka rada temeljem koncesije vratiti u domove zdravlja na koje će se prenijeti i njihovi ugovori o radu kako je to i predviđeno člankom 7. rečene uredbe. Nakon opširne rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći zaključak: "Prihvaća se Uredba koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti." Hvala. Hvala lijepo. Drugi odbori? Nema. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prijavio se klub Hrvatske demokratske zajednice. U ime kluba govorit će uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite, kolega Marić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, cijenjene kolegice i kolege. Temeljem članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da može uredbama uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora pred nama je izvješće iz kojeg je razvidno da su imali tri uredbe, Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Uredbu o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju je bila nužna radi učinkovitije provedbe zakona s obzirom na novu financijsku krizu. Izmjena je u tom dijelu da je zabranjeno odobrava nerezidentne financijske kredite s rokom dospijeća kraćim od tri mjeseca umjesto dosadašnjih je bilo predviđeno godinu dana. Isto tako, propisuje se promjena uredbe da banka donosi odluku kojom propisuje način na koji rezidenti podižu i polažu stalnu gotovinu i čekove. Isto tako, izmijenjene su i prekršajne odredbe a i ovom uredbom se odgađa ranije predviđena liberalizacija kapitalnih restrikcija do 1. siječnja 2011. godine. Što se tiče Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ovom uredbom su poboljšanje odredbe o davanju koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe čime je izbjegnuta mogućnost da u istoj osobi bude i davatelj koncesije i osnivač zdravstvene ustanove. Isto tako rok za prenošenje Ugovora o radu je produžen s jedne na dvije godine a i uređeno je da ministar nadležan za zdravstvo daje suglasnost na dokumentaciju za nadmetanje u postupku donošenja koncesije. I što se tiče Uredbe o dopuni Zakona i plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika kojim je zakonom predviđeno i pravo dodatka na plaću pravosudnih dužnosnika to pravo se odgađa i do kraja 2010. s obzirom da nisu osigurana osigurana sredstva u državnom proračunu. Klub HDZ-a podržava ovo izvješće i prihvaća. Hvala lijepa. **Friščić, Josip Više u ime klubova nema prijava. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Pojedinačno za raspravu se prijavio uvaženi kolega Josip Leko. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. I uvaženi kolega Emil Tomljanović. Izvolite.

mislim da nekoliko rečenica treba kazati o ovim uredbama upravo s aspekta ustavnog prava jer smo zapravo u proteklim vremenskim periodima kada su stizala ova izvješća a izvješća stižu naravno svake godine po ovim uredbama vodili najviše rasprava i sučeljavali svoja razmišljanja u odnosu na ustavne odredbe upravo oko toga da li dolazi u konkretnim situacijama do kršenja ustavnih odredbi, odnosno da li Vlada ima ovlasti temeljem Ustava da na ovakav način uređuje ove odnose o kojima se ovdje radi. Dakle, naglasit ću da u ustavnoj praksi svih suvremenih država, dakle zakonodavno tijelo Sabor može ovlastiti izvršno tijelo dakle Vladu da donese neki opći propis ili da svojim općim propisima uredi određeni krug odnosa čije donošenje odnosno propisivanje prema Ustavu je u nadležnosti parlamenta. Pravni akti koje donose vlade u tim slučajevima nazivaju se u ustavno-pravnoj teoriji uredbe na temelju zakonskog ovlaštenja i pri raspravama o ovoj temi uvijek se otvaraju barem dva pitanja. Prvo glasi dakle da li u konkretnoj situaciji dolazi do narušavanja ustavnih odredbi, odnosno protuustavnosti u smislu donošenja pojedinih konkretnih odredbi. I drugo, da li se uredbama na temelju zakonske ovlasti mogu mijenjati konkretne odredbe važećeg zakona. Naš Ustav je što se tiče prve i druge situacije dakle jasan s obzirom da člankom 87. određuje da Hrvatski sabor može, ali naravno najviše na rok od godine dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegovog djelokruga, osim na pitanja, opet da sad ne ponavljam, da ne iščitavam odredbe Ustava koje su striktno Ustavom, odnosno člankom 87. Ustava propisano. Dakako, uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag i slijedom ustavne odredbe prestaju vrijediti istekom roka od godine dana od dana dobivene ovlasti, naravno ako Sabor drugačije ne odluči. S druge strane, sama činjenica da se uredbama ili uredbom samo u iznimnim situacijama i ustavnim rokovima mogu regulirati određena područja života, dakle logično dolazi do takve situacije da se uredbom uređuje nešto na drugi način nego što je to bilo uređeno temeljem važećeg zakona, dakle važećeg propisa. Dakle, kad imamo situaciju da Vlada regulira odnose koji su već uređeni zakonom nužno dolazi i do derogiranja pojedinih zakonskih odredbi u tom smislu, ali u protivnim niti u formalnom niti u stvarnom smislu donošenje uredbi ne bi imalo nikakvu svrhu. Ovdje se otvara i pitanje zloupotrebe ili mogućnosti zloupotrebe ustavnih ovlaštenja, odnosno da li ih je u konkretnoj situaciji bilo, da li je do njih došlo. Naravno da nije jer je Vlada u vrijeme kad Sabora ne zasjeda i to samo u tri situacije, u ovom slučaju dakle uredbom intervenirala i to iz opravdanih i obrazloženih razloga pa prigovori koje bi mogli ići u smislu kršenja tih ustavnih načela ili tih odredbi o nadležnosti Hrvatskoga sabora u odnosu na Vladu ili ustavno pravne pozicije Hrvatskoga sabora u odnosu na Vladu, ni takvi prigovori naravno ne stoje. I shodno svemu izloženom, da zaključim svoju raspravu, ovo izvješće kao i prethodna koja smo imali na dnevnom redu, Izvješće o uredbama sa zakonskom snagom dakle koja se odnose na takve uredbe, a donesene su na temelju zakonskih ovlasti u cijelosti treba prihvatiti. Hvala. Hvala lijepa, kolega zastupniče. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Predlagači misle da ne treba ništa posebno još dodatno obrazlagati, da je sve rečeno. S time zaključujem i ovu točku. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. A nastavit ćemo s radom sutra kao što je uobičajeno u 9,30 sa točkom 6. dnevnoga reda, Prijedlog odluke o imenovanju Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Pozdrav svima.